að á dagskrá næsta þingfundar verði þau dagskrármál sem forseti Alþingis leggur til, að því undanskildu að út af dagskrá fundarins verði tekið 595. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, alþjóðleg vernd.

enda verið að leggja til að út af dagskrá fundar sé tekið mál sem ekki er komið á dagskrá. Venjan hefur verið sú að dagskrártillögur hafa snúist um að taka mál á dagskrá þannig að þetta var með nokkuð öðrum formerkjum heldur en forseti hefur séð áður.

að fram fari atkvæðagreiðsla um tillöguna og mun nú forseti kalla til atkvæðagreiðslu um hana. Það er ekki undanþága frá því að menn geti tekið til máls um atkvæðagreiðslu í í samband við dagskrártillögu þó að ekki sé gert ráð fyrir því að umræða fari fram. En það er ekki undan því vikist að gefa mönnum kost á annars vegar að tjá sig um atkvæðagreiðslu og hins vegar að gefa atkvæðaskýringar.

Það er áður en málefnaleg umræða getur farið fram á löggjafarþinginu þar sem er tekist á um mismunandi sjónarmið í málum. Þá er gerð tilraun af ákveðnum þingmönnum stjórnarandstöðunnar til að kæfa málið fæðingu.

kom inn á það hér í þingræðu í gær að ef þetta mál færi á dagskrá þá yrði hér allt í skrúfunni, þá kæmist hér ekkert

og er verið að setja ný viðmið. Það er sem sagt þannig að hér í salnum eru þingmenn sem telja rétt að koma í veg fyrir að hér eigi sér stað málefnaleg umræða um mál sem þeir eru andvígir og hafa haft uppi stór orð um. Það er sem sagt hin nýja aðferð að ef þú ert á móti máli, telur að það sé rangt, þá skuli ekki fara fram málefnaleg umræða hér í þingsal eða þingnefndum. Hversu lágt er hægt að leggjast þegar kemur að umræðum hér í þingsal? Hversu lágt er hægt að leggjast þegar menn reyna að koma í veg fyrir að við getum (Forseti hringir.) átt hér orðastað og skoðanaskipti um umdeild mál?

Forseti. Ég tek undir með samflokksmönnum mínum á undan mér, það er vissulega sjálfsögð skylda okkar hér að tala fyrir sannfæringu okkar en það er mikil bjögun á því hlutverki að ætla að aftra því að mál séu sett á dagskrá, rædd og rökrædd. Það er hlutverkið. Eins og hefur þegar komið fram er algjörlega augljóst að það er taktíkin hér, og hefur reyndar verið í nokkrar vikur, að það á bara að koma í veg fyrir það. Það er ekkert nýtt að minni hlutinn vill gjarnan og finnst eflaust að hann ætti að vera í meiri hluta. Það er ekkert nýtt í því. En það er með ólíkindum

Herra forseti. Þessi þingsalur hér er til að ræða mál, draga fram ólík sjónarmið og senda mál svo áfram til frekari vinnslu í nefndum þar sem við köllum eftir umsögnum og tökum svo afstöðu til málsins, hvert út frá okkar sannfæringu. Ég tel að í umdeildum málum þá skipti einmitt máli að þannig vinnum við hlutina og að það fari fram efnisleg umræða um þau. Hún má gjarnan vera hörð, það má gjarnan deila hart, en það á ekki að reyna að ýta málum í burtu með svona dagskrártillögum. Þannig að við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði munum greiða atkvæði gegn henni en tökum svo þátt í umræðunni þegar að henni kemur.

Virðulegi forseti. Eins og ég nefndi í gær þá höfum við fylgst með því núna í nokkrar vikur hvernig stjórnarandstaðan sættir sig ekki við hlutverk sitt og hefur komið í veg fyrir að mál séu rædd hér og komist til umfjöllunar.

Svo sjáum við núna að þau vilja ekki fá mál til efnislegrar umræðu og vilja taka það af dagskrá.

Hér er mikið talað um að það sé nauðsynlegt að ræða málin,. Frábært. En það eru bara ákveðin mál sem komast að, það eru bara mál frá ríkisstjórninni sem komast að. Mál frá minni hlutanum komast ekki til umræðu hérna inni í þingsal.

Herra forseti. Ég held að hér sé um ákveðinn lágpunkt að ræða þessi ár sem ég hef setið á þingi, ákveðinn lágpunkt. Ég vil líka vekja athygli á því að þessi hugmyndafræði sem farið er fram með hér, hvernig yrði staðið að henni af meirihlutaflokkunum á þingi ef það ætti bara að koma með tillögur um að henda málum út úr þinginu? Þannig að lýðræðisástin, meint lýðræðisást tengd þessu máli og þeim flokki sem fer fram með þetta mál hér,

og alveg ljóst hvernig þingmenn stjórnarandstöðunnar vilja starfa hér. Þeir vilja banna umræðu um ákveðin mál. Þeir vilja loka á að þau geti komist hér inn í þingsal. Það er, að er ég hygg, bara fordæmislaust, virðulegur forseti. Málþófið sem hér hefur verið stundað á undanförnum vikum og mánuðum leiðir af sér að mál komast ekki til umfjöllunar, til þinglegrar meðferðar í nefndum.

SPEECH_BEGIN Forseti. Við erum í undarlegri þingfundaviku, stök vika á milli tveggja vikna fría. Þess vegna er tími í þessum sal takmörkuð auðlind og ótrúlegt að það sé forgangsmál ríkisstjórnarinnar að setja útlendingafrumvarpið í þriðja sinn sem það kemur fram hér í þingsal, í þriðja sinn á að setja það á dagskrá sem forgangsmál. Þetta er mál sem snýst um að draga úr mannúð gagnvart fólki á flótta. Það er forgangur ríkisstjórnarinnar. Dagskrártillaga mín snýst ekkert um að þagga neitt eða drepa málið. Hún snýst einfaldlega um að ýta því yfir á vikur þar sem við höfum meiri tíma til að vinna það, til að ræða það eins og þarf að gera. Núna geta þingmenn stjórnarflokkanna sýnt hvort þeir standa með mannúðinni eða með Jóni Gunnarssyni, hvort þetta sé líka forgangsmál þingmanna stjórnarflokkanna.

Forseti. Umræðan um ábyrgð og traust hefur verið hávær síðustu daga. Ábyrgð í stjórnmálum er grundvöllur trausts og traust almennings er forsenda stöðugleika. Traustið er límið sem heldur samfélaginu saman. Þetta held ég að hæstv. ráðherra viti vel og henni sé umhugað um að traust ríki um störf hennar og ríkisstjórnarinnar. En þrátt fyrir þetta þá virðast stjórnarliðarnir flestir staðráðnir í því að firra fjármálaráðherra ábyrgð, ábyrgð sem maður hefði haldið að ætti að vera veigamikið atriði í máli þar sem traust almennings er í húfi. Í kjölfar bankasölunnar kom þó í ljós að ekki hefði ríkt einhugur innan ríkisstjórnarinnar um fyrirkomulag útboðsins. Hæstv. viðskiptaráðherra sagði í fjölmiðlaviðtölum að á fundi ráðherranefndar um efnahagsmál hefði hún gagnrýnt fyrirkomulagið, t.d. á þeim forsendum að gæði framtíðareigna ættu að fá forgang fram yfir verð og að vanda ætti sérstaklega til verka í ljósi hrunsins. Viðskiptaráðherra virðist hafa verið sannspá því afar margt fór úrskeiðis við þessa sölu. Við seldum bröskurum með vafasama fortíð bréfin á afslætti, innherjar og starfsmenn Íslandsbanka fengu aðgang að viðskiptunum, söluaðilar fengu sjálfir að kaupa, faðir fjármálaráðherra tók þátt og svo mætti lengi telja.

Þetta á við um að það þarf að ríkja traust innan ríkisstjórna, það þarf að vera traust hér inni í þingsal og það þarf að ríkja gott traust svo við getum unnið saman. Við getum líka litið til þeirra samfélaga þar sem ríkir lítið traust. Þeim gengur bara frekar illa. Þannig að það er hárrétt hjá hv. þingmanni að traustið er afar mikilvægt. beinir spurningu til mín varðandi viðbrögð forsætisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra varðandi þær áhyggjur eða þær efasemdir sem ég hafði um þessa aðferð. Ég get upplýst þingið um að þau höfðu líka þessar áhyggjur. Það var þannig að það kemur tillaga frá Bankasýslu ríkisins um að þessi aðferð sé til þess fallin að hámarka verð á þessari eign og þessi aðferð sé sú sem sé alls staðar beitt um allan heim. Ég verð bara að viðurkenna það að ég hafði ákveðnar efasemdir um þetta, sérstaklega í ljósi þess að hér varð risastórt fjármálahrun og traustið í íslensku samfélagi fór.

Þess vegna var afskaplega mikilvægt að við myndum vanda okkur og huga að mikilvægi traustsins.

Það er áhugavert að heyra hæstv. viðskiptaráðherra segja að fjármálaráðherra hafi deilt áhyggjum hennar

Nú voru fleiri en ein tillaga. Það hlýtur að sæta furðu að ákvörðun hafi verið tekin um að fara þessa leið á meðan allir þrír ráðherrarnir höfðu áhyggjur af því og niðurstöðunni af því. Í viðtali við Morgunblaðið benti hæstv. viðskiptaráðherra réttilega á að pólitíska ábyrgðin lægi væntanlega hjá þeim stjórnmálamönnum sem ákvarðanirnar tóku, að ekki væri hægt að skella skuldinni alfarið á stjórnendur Bankasýslunnar.

sem eru við þessari sölu, sé einmitt dæmi um það hversu upplýst íslenskt samfélag er og að ráðherranefndin hafi jafnvel vanmetið hversu stutt er frá fjármálahruninu

og er að skoða hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis er varðar sölu og einstaka aðila. (Forseti hringir.) Það hvarflar ekki að mér að fara eitthvað nánar út í það fyrr en ég sé hvað kemur út úr þeirri rannsókn.

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að fagna nærveru hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hér í þingsal og langar eðli málsins samkvæmt að spyrja hana út í sölu fjármálaráðherra á hlut eign almennings í Íslandsbanka.

Þess vegna er lagt við hlustir þegar hún greinir frá afstöðu sinni á því sviði, hvort sem um er að ræða tillögur um hækkun bankaskatts eða viðvörunarorð þegar kemur að sölumeðferð á hlut almennings í Íslandsbanka. Virðulegur forseti. Í gær fór fram opinn fundur í hv. fjárlaganefnd þar sem mættir voru forstjóri og stjórnarformaður Bankasýslu ríkisins, sem annaðist framkvæmdahlið sölunnar fyrir hönd fjármálaráðherra. Aðspurður sagði stjórnarformaður vald ráðherrans ótvírætt enda bundið í lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Var á orðum hans að skilja að þeir hefðu eingöngu framkvæmt í samræmi við lög, við lög, þ.e. samkvæmt fyrirskipun hæstv. fjármálaráðherra, borið til hans tillögur sínar um val á söluráðgjöfum um framkvæmdina og tilboð þau sem bárust enda valdið hans, og var það ítrekað. Því vil ég spyrja hæstv. viðskiptaráðherra: Er hún sammála því sem fram kemur í lögunum og kom fram í orðum stjórnarformanns Bankasýslunnar um ábyrgð hæstv. fjármálaráðherra á ferlinu og völd hans í þessum efnum, að það er hann sem ákveður leiðirnar og aðferðirnar frá upphafi til loka sölumeðferðar?

þannig að það er skýrt í mínum huga og eins og ég greindi frá hér fyrr í dag þá tel ég að fjármála- og efnahagsráðherra sé þegar byrjaður að axla ábyrgðina á þessari sölu. ég vil líka nefna og bæta við að það er þannig að Bankasýsla ríkisins kemur upphaflega með tillöguna inn í ráðherranefnd. Það gerir hún.

og það kemur líka fram til að mynda að fyrsti hluti sölunnar var afskaplega vel heppnaður. Þá náðum við þeim markmiðum sem voru eðlileg; dreift eignarhald,

banka, kerfislega mikilvæga eign, og ég verð að segja að ég var býsna stolt af því hvernig til tókst. Þá þótti mér undarlegt að við skyldum breyta þeirri aðferð vegna þess að hún gekk vel.

Það er ekkert sérstaklega traustvekjandi að sá sem mögulega hefur brotið lög fyrirskipi sjálfur rannsókn. Það er Alþingis að gera það, ekki meints brotamanns. En vegna traustsins verðum við, þingmenn og almenningur, að treysta því að ráðherrar, sem sitja við borðið þegar ákvarðanir um sölu og sölumeðferð eru teknar, komi hreint fram og upplýsi þjóðina um minnstu efasemdir sem kunna að vakna. Nú hefur hæstv. viðskiptaráðherra sagst hafa haft efasemdir í aðdraganda sölunnar og að þau hafi öll í ráðherranefndinni haft efasemdir og að sú staða sem birtist okkur eftir að bankasalan var afstaðin hafi ekki komið henni á óvart

Virðulegi forseti. Ég tel að sú umræða sem á sér stað hér í þinginu þessa dagana sé mjög mikilvæg vegna þess að þegar fjármálahrunið átti sér stað þá fór þetta traust. Ég held að það sé gott fyrir samfélagið að sjá stjórnarandstöðu og stjórnina fjalla um þessi mál með þeim gagnrýna hætti sem á sér stað. Þær spurningar sem fram koma hér eiga sannarlega rétt á sér.

að fella dóma fyrr en sú niðurstaða er komin. Það vill líka þannig til að þótt ég telji að ég hafi oft mjög rétt fyrir mér þá hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér. Það kann að vera að sú aðferð sem Bankasýslan lagði til, að hún hafi verið rétt. Það er líka þannig, hv. þingmaður, að ég tel að það sé ekki verið að leyna upplýsingum þegar maður hefur efasemdir en ég var alveg hreinskilinn með það (Forseti hringir.) að ég taldi brýnt að við myndum ræða þessi mál eins og við erum að gera núna og hef ekki hikað við það.

Í gær hélt ég ræðu um bankakerfið í Þýskalandi og þar sem hæstv. ráðherra var ekki viðstaddur í þingsal langar mig til að rifja upp nokkrar staðreyndir um þýskt bankakerfi. Í Þýskalandi er starfræktur öflugur samfélagsbanki sem heitir Sparkasse og hefur um 50 milljónir viðskiptavina. Það er þannig að Sparkasse og samvinnubankarnir í Þýskalandi ráða yfir 70–75% hlut á markaðnum í almennri bankastarfsemi.

Til þeirra ríkir gríðarlegt traust. Það er mikil samkeppni á þýska markaðnum vegna samfélagsbankanna og þess vegna er ódýrt að vera viðskiptavinur í banka í Þýskalandi.

eða eitthvað annað. Þannig starfa samfélagsbankarnir í Þýskalandi. Við í Flokki fólksins höfum verið þeirrar skoðunar einn flokka á þingi að við ættum ekki að selja frá okkur neinn banka fyrr en við værum búin að fastmóta einhverja sýn á hvers konar bankakerfi við viljum sjá á Íslandi til framtíðar. Við erum mjög hrædd, eins og almenningur í dag, um að saga einkabankanna endurtaki sig. Einsleitt bankakerfi er viðkvæmara en fjölbreytt bankakerfi. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort ríkisstjórnin hafi rætt hvers konar bankakerfi hún sér fyrir sé á Íslandi til framtíðar.

það var gefin út hvítbók um bankakerfið á síðasta kjörtímabili sem var leiðarljósið um það hvernig framtíðarskipan fjármálakerfisins ætti að vera. þó að við hefðum klárað þá hvítbók sé margt sem við getum lært af þýska bankakerfinu og það er reyndar svo að gömlu sparisjóðirnir höfðu sömu hugmyndafræði.

sem er nú mjög hátt skrifuð hjá okkur Framsóknarmönnum. Ég tel að við eigum ekki algerlega að útiloka það, bara alls ekki. að við eigum að vera opin gagnvart því að fleiri fjármálastofnanir hafi það að markmiði að efla samfélag sitt og bjóða upp á góða þjónustu

svörin en vil leggja jafnframt áherslu á að eigendastefna skiptir miklu máli í bankarekstri. Þess vegna verður að semja sérstök lög

og minnast á flokksþing Framsóknarmanna frá 14. september 2015 þar sem var verið að ræða um það hvort Landsbankinn ætti að verða samfélagsbanki. Ég verð að segja að upphaflega var ég með ákveðnar efasemdir hvað það varðar en ég er að verða mun jákvæðari og tel að við eigum að skoða það að það þarf að auka fjölbreytni á íslenskum fjármálamarkaði og það þarf að huga verulega að til að mynda þjónustutekjum. Þær eru mjög miklar í samanburði við hin Norðurlöndin. Ég hyggst beita mér

til að bæta þjónustu og veita það aðhald sem nauðsynlegt er. Það voru pólitísk stórtíðindi um páskana þegar hæstv. viðskiptaráðherra greindi opinberlega frá því að hún hefði verið mótfallin þeirri leið sem fjármálaráðherra lagði til og fór um sölu á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Hún hefði komið því skýrt á framfæri í aðdraganda útboðs. Hún hefði ekki viljað að bréf yrðu seld til valins hóps fjárfesta og, síðast en ekki síst, fátt kæmi henni á óvart um það hver útkoman var. Skilaboðin voru skýr og þjóðin skildi þau: Á mig var ekki hlustað. Við blasir að forsætisráðherra og fjármálaráðherra fóru gegn varnaðarorðunum. Bréfin voru seld seld til valins hóps á afslætti. Viðskiptaráðherra, sem fer með samkeppnismál í ríkisstjórninni, hefur bæði fagþekkingu og reynslu á þessu sviði. Í gær sagði Bankasýslan á fundi fjárlaganefndar að stærsti galli þessarar sölu hefðu verið hagsmunaárekstrarnir sem nú blasa við þjóðinni. Þeir eru alltumvefjandi í sölunni, enda er það þannig að útvaldir og pabbi þeirra fengu að kaupa á afslætti. Ég viðurkenni að ég upplifði það sem ómerkilegt spark þegar samstarfsflokkarnir svara orðum ráðherrans með engu öðru um að bókun liggi ekki fyrir. Þau hafa aldrei getað neitað því að þetta voru orð ráðherrans sem hún staðfestir reyndar hér í dag. Allir vita að hefði viðskiptaráðherra bókað gegn forsætis- og fjármálaráðherra á þriggja manna ráðherrafundi um þriðju stærstu einkavæðingu sögunnar þá hefði það jafngilt því að slíta þessu stjórnarsamstarfi. Það veit forsætisráðherra. En ég vildi spyrja hæstv. viðskiptaráðherra að hvernig henni leið þegar hennar eigin formaður fylgdi ekki ráðum hennar. Upplýsti formaður Framsóknarflokksins hann um það hvers vegna hann valdi að valta yfir hana?

og þeir sem starfa á íslenskum fjármálamarkaði — það er bara býsna oft náið á milli viðkomandi aðila. Vegna þess hversu viðkvæmt þetta mál er þá var ég alltaf á þeirri skoðun að best væri að hafa þetta almennt, opið, að allir gætu tekið þátt og eftirmarkaðurinn myndi svo sjá um hver framvinda eignarhaldsins yrði. Samstarf formanns og varaformanns Framsóknarflokksins er framúrskarandi og hefur verið alveg frá því að við vorum kjörin formaður og varaformaður.

að Ríkisendurskoðun á eftir að skoða málið og Seðlabankinn líka. Þá mun koma í ljós hvort eitthvað hafi farið úrskeiðis á milli söluaðila og hvernig þetta var allt.

Við vitum hver niðurstaðan var og er. Við vitum að 83% þjóðarinnar eru í sárum vegna þessarar leiðar. Það er pungspark í þjóðina að standa hér og tala um það eftir söluna að þau hafi kannski bara öll vitað að þau væru að fara ranga leið. Þriðja stærsta einkavæðing sögunnar, 53 milljarðar, rosagott að taka samtalið eftir á. Ég er á því að viðskiptaráðherra sé hér að gerast brotleg við siðareglur ráðherra. Hún upplýsti ekki þjóðina, hún upplýsti ekki þingið. Hún virðist hafa upplýst formann Framsóknarflokksins sem valtar yfir hana. En ég vil spyrja viðskiptaráðherra út í önnur orð sem féllu líka um páskana og vöktu minni athygli

Það er ekkert nema gott um formann Framsóknarflokksins að segja og samvinnu við hann. Að starfa með Sigurði Inga Jóhannssyni,

heldur þeirra sem komumst að borðinu til að gera tilboð og uppfylltu að einhverju leyti eftiráskýringar um hvað teljist hæfir fjárfestar, allir nema tveir erlendir fjárfestar sem erlendur söluráðgjafi taldi ekki hæfa því að þeir væru of kvikir. Telur ráðherrann að salan á Íslandsbanka hafi e.t.v. ekki verið í samræmi við það sem kynnt var á fundi ráðherranefndar um efnahagsmál 4. febrúar

sem hún segir líka að sé kerfislega mikilvægur og ein verðmætasta eign ríkisins, megi líkja við einhverja aðra einkavæðingu í Evrópu á síðari tímum? Því að það er oft vitnað til þess í máli þeirra sem skýra þessi sölu, aðallega eftir á, að þetta sé í samræmi við það.

að þegar sérfræðingar, ekki bara einn heldur nokkrir, á vegum Bankasýslunnar, erlendir ráðgjafar og fleiri, segja að þetta sé sú aðferð sem kemur best út og hún sé til þess fallin að hámarka verðið á eigninni

Bankasýsluna. Viðkomandi aðilar hafa jú atvinnu af því að ráðleggja hvað þetta varðar. Þannig að til að svara hv. þingmanni þá er það svo að þessi aðferð hefur verið notuð víða í Evrópu.

og það virðist augljóst að hér er mikið um eftiráskýringar að ræða. Er ráðherrann sammála því mati mínu að það hefði verið sjálfsagt að gera allítarlega handbók um þetta söluferli í fjármálaráðuneytinu áður en það fór af stað til að lýsa því til hvers nákvæmlega var ætlast og hvernig það átti að nást fram og með hvaða aðferðum og síðan önnur handbók frá Bankasýslunni til söluráðgjafanna? Í ljósi þess hversu gríðarlega viðkvæmt þetta ferli er, var slík handbók einhvern tíma til umræðu eða kynnt á fundum ráðherranefndar um efnahagsmál? Telur hæstv. ráðherra það hugsanlegt að þegar svona útboð fer fram á banka í ríkiseigu í Evrópu þá sé hringt í hobbífjárfesta og spákaupmenn og þeim boðin sneið af kökunni?

svona einkavæðingu — það þarf allt að vera opið, það þarf að vera gagnsætt og allir þurfa að geta tekið þátt. Svo tel ég að eftirmarkaðurinn eigi að sjá um hvernig eignarhaldið þróast. Það er farsælast, það er einfalt. Það sem gerist í þessu söluferli er að mjög erfitt er fyrir stjórnvöld og Bankasýsluna að hafa algjöra stjórn á því hvað gerist svo þegar sölupantanir fara að berast. Það kann að vera að 90% þeirra sem tóku þátt og voru í útboðinu hafi gert allt eins og átti að gera það. Bara að það séu einn eða tveir þar sem einhver misbrestur verður, það varpar skugga á allt ferlið. Þess vegna var þessi aðferð mjög áhættusöm.

Ég vek athygli hæstv. forseta á því að þeir sáu ekki ástæðu til að upplýsa þingið. Þeir sáu ekki ástæðu til að upplýsa þingið um þessar áhyggjur sínar, þessar viðvaranir. Létu það nægja að vara sjálfa sig við, án þess þó að bóka neitt um það, en ræddu málið ekki hér á þingi. Það hlýtur að kalla á einhver viðbrögð af hálfu Alþingis þegar ráðherrar í ríkisstjórn fara fram með þessum hætti, vara eindregið við því sem þeir gera en halda þinginu alveg utan við það.

þeirra, ekki með skætingi beint til þingmanna heldur svari ósköp einfaldlega þeirri spurningu sem hér var lögð fram. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra boðaði það í viðtali fyrir páska að það myndi meira skýrast um afstöðu ráðherra og

þegar hann lauk svari sínu við fyrirspurn áðan til að klára svarið, það var tími eftir, en það var gengið í burtu eftir að fúkyrðum var hreytt í hv. þingmann. Þetta gengur ekki og ég óska eftir því að hæstv. forseti beini því til ráðherra að þeir svari spurningum og þeir komi fram af kurteisi við hv. þingmann. Þetta var athyglisverður fyrirspurnatími og hann gefur tilefni til þess að málið sé rætt og skoðað enn betur. Hér kom fram frá hæstv. ráðherra

án þess að þinginu væri nokkurn tímann gerð grein fyrir því. Og að lokum þá kemur hæstv. ráðherra sér undan því að svara spurningu hv. þingmanns þar sem vitnað var í hana og ráðherrann segir þá ýmislegt eiga eftir að koma í ljós. Hér á eftir eru sérstakar umræður með hæstv. ráðherra og ég hvet þá þingmenn sem taka þátt í þeirri umræðu til að krefja ráðherra svara, hvað ráðherrann hafi átti við.

Það kom hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra ekki á óvart að bankasalan færi fram með þeim hætti sem upplýst er nú, þessu tjóni sem orðið hefur fyrir íslenskan almenning. Hæstv. fjármálaráðherra hefur lýst því yfir að það hafi verið fyrirséð að hlutir sem ætlaðir voru til langtímafjárfesta væru seldir skammtímafjárfestum sem seldu daginn eftir. Hæstv. viðskiptaráðherra segir hér eftir á að umræðan sé góð af því að það skipti máli að byggja upp traust. Hvar voru þessir ráðherrar þegar umræða átti sér stað í þinginu í aðdraganda sölunnar? Hvar liggur ábyrgð ráðherra á að upplýsa þing og þjóð um það sem þeir vita um en láta ekki Alþingi vita?

Virðulegi forseti. Það er til skammar, er svar hæstv. viðskiptaráðherra þegar ég spyr hana út í þau orð hennar sjálfrar um páskana að fleira myndi koma í ljós í þessu máli á næstu dögum. Það er mér til skammar að standa hér í ræðusal Alþingis að leita svara hjá hæstv. ráðherrum um þriðju stærstu einkavæðingu Íslandssögunnar.

valið samstarfið, ríkisstjórnarsamstarfið, fram yfir hagsmuni þjóðarinnar. Við erum að upplifa hérna kennslustund í sérhagsmunagæslu í boði viðskiptaráðherra.

Í alvörunni. Það fór hér fram bankasala sem meiri hluti þjóðarinnar var á móti. Nú erum við að tala um 83% fólks sem er bara í sárum eftir þessa sölu og það kemur í ljós að allir ráðherrarnir í þessari ráðherranefnd um efnahagsmál höfðu áhyggjur af þessari sölu. Það er það sem hæstv. viðskiptaráðherra er að segja okkur, að allir hafi haft efasemdir en ákveðið samt að fara þessa leið. Fjármálaráðherra ákveður samt að fara þessa leið og meira að segja halda armslengd frá, hafa ekki einu sinni vit á því að mögulega fylgjast aðeins betur með þessari sölu þar sem leiðin sem var valin olli svo miklum áhyggjum hjá ráðherra. Samt ætlar hann að halda armslengd.

hvort sú sameiginlega löggjöf á Evrópska efnahagssvæðinu, sem gildir um banka og verðbréfaviðskipti og starfsemi, gilti ekki örugglega hér á landi, í tilefni þeirra orða forstjóra Bankasýslunnar um að þetta hefði aldrei gerst þar sem hann hefur Gilda einhver önnur lög? Þetta er bara tæknileg spurning sem ég vil þá að biðja forseta að beita sér fyrir að svör fáist við, ef ég má. Það er nefnilega með eindæmum að fylgjast með þessum þessum flótta forsvarsmanna Bankasýslunnar þegar þeir eru í sínum hrútskýringum að útskýra þann leiðangur sem þeir lögðu af stað í þarna 4. febrúar eftir fundinn ráðherranefndinni. Og það þarf líka að svara tæknilegum spurningum, ekki bara spurningum um ábyrgð.

Herra forseti. Hér hefur meiri hlutinn hafnað eindregið ósk stjórnarandstöðunnar um rannsóknarnefnd vegna sölunnar. Má ég leggja til rannsóknarnefnd á störfum ríkisstjórnarinnar í þessu máli? Ég held að við hljótum öll

varnaðarorðum sem látin voru falla eftir á. Ég hef ekki haft eina einustu vitneskju um það allan þennan tíma að allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafi haft áhyggjur af þessari tilboðsleið.

En valdi á að fylgja ábyrgð. Hérna sjáum við enga ábyrgð, ekki neina. Við heyrum varnaðarorð fram og til baka og allri ábyrgð hent á Bankasýslu eða söluráðgjafa, eitthvert annað en til þess fólks sem tekur sér valdið. Þannig á ekki að fara með völd. Völdum fylgir ábyrgð og þau sem styðja svona valdastjórn, ábyrgðarlausa valdastjórn, eru síðan almennir þingmenn stjórnarflokkanna. Þetta er meiri hlutinn sem styður ábyrgðarlausa valdastjórn. Hv. þm. Helga Vala Helgadóttir kom hér upp áðan og talaði um tjónið fyrir íslenska ríkið, að almenningur hefði orðið fyrir tjóni. Við skulum aðeins fara yfir staðreyndir máls þegar þessu er haldið fram.

allt tjónið, allir þessir peningar sem hafa runnið inn í ríkissjóð. (Gripið fram í.) Ef við ætlum raunverulega að gera það sem skiptir máli til að endurbyggja traust á fjármálamarkaðnum þá þurfum við að sjálfsögðu að fara yfir það sem hefur farið úrskeiðis. En það var ekki tjón almennings, það er brot

af þeirri niðurstöðu sem kæmi úr útboðinu sem hæstv. viðskiptaráðherra hefur opinberað að hún sá fyrir. Hún kemur í viðtal og segir: Ég hafði uppi varnaðarorð. Ég sá það fyrir að þetta yrði klúður. Og nú er upplýst

Miklar áhyggjur, efasemdir og neikvæð orð um það. En hvað varðar orð hæstv. ráðherra um að þau hafi spurt sig spurninga

Það er ekki hægt að halda þessum fundi áfram ef sjö þingmenn eru að kalla frammí fyrir sama ræðumanni á sama tíma.)

Það var árið 2003 þegar ríkisbankarnir voru einkavæddir. Í annað sinn í hruninu 2008. Í þriðja sinn þegar Ísland fór á svarta lista heimsins varðandi aðgerðir þjóða gegn peningaþvætti. Við fórum á lista með þjóðum sem við eigum nákvæmlega enga samleið með. Fjórða niðurlægingin átti sér stað með sölu á hlut í Íslandsbanka nú í mars.

Ég er ekki að segja að það muni koma.

lagði inn í Seðlabankann út af falli bankanna? Hér er líka talað um viðskiptasiðferði og að við eigum að vera hugsi yfir því. Eigum við ekki að vera hugsi yfir því hvaða skilaboð hæstv. ríkisstjórn er að senda þegar hún segir við almenning hér úti að það eina sem hafi skipt máli og stóra myndin sé verðmiðinn? Hvaðan kemur þetta viðskiptasiðferði sem hér birtist og þarf að rannsaka ef þetta eru skilaboðin frá stjórnarliðum, að stóra myndin hafi verið verðmiðinn? Ég get hér fullyrt við hv. þingmann að það er hægt að selja ríkiseign án svona hliðarspillingar. Þetta eru mjög óeðlileg skilaboð að senda íslenskum almenningi.

Það er einn þingdagur eftir í þessari viku, það verður þingfundur á morgun. Nú veit ég ekki hvort hæstv. innviðaráðherra áætlar að vera viðstaddur hér í þinginu á morgun, en ég vil óska eftir því að hæstv. forseti hlutist til um það að þingmenn geti átt orðastað við formann Framsóknarflokksins sem kom að þeirri ákvörðun sem tilkynnt var um að tekin hafi verið í einhvers lags samtali formanna stjórnarflokkanna um að leggja niður Bankasýsluna.

Það sem skiptir máli í þessu er auðvitað aðdragandinn, pólitíkin að baki þeim hræðilegu ákvörðunum sem leiddu til þessarar niðurstöðu. Ég ætla að fá að vitna til orða hæstv. viðskiptaráðherra í fjölmiðlum, hennar eigin orða. Hún segir, „Ég var ekki hlynnt þeirri aðferðafræði sem varð ofan á við söluna á bréfum í Íslandsbanka, vildi almennt útboð en ekki að bréfin yrðu seld til valins hóps fjárfesta.“ Þessum sjónarmiðum kom ég skýrt á framfæri í aðdraganda útboðs. Hún sagði jafnframt: „Ég er þó ekki á því að hægt sé að skella skuldinni alfarið á stjórnendur Bankasýslunnar og þykir miður að málið sé einfaldað þannig. Ábyrgðin hlýtur að vera stjórnmálamannanna sem tóku ákvörðun í málinu.“ Hún hefur að vísu breytt um afstöðu síðan, stjórnarmeirihlutinn vill vera hér í þessum sal að ræða um konfektkassa sem Jón úti í bæ þáði, en ekki um sínar eigin ákvarðanir.

viðskiptaráðherra, virðist vera, þannig að það fór lítið fyrir því. En tölum um það sem skiptir máli, segir hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir, hvernig við komum í veg fyrir að þetta gerist aftur. Gott og vel. Ég er algjörlega sammála því að það skipti máli líka. En En traustið er verðmæti líka. Það er verðmæti. Það eru ekki bara peningar sem skipta máli. Traustið er lím samfélagsins og við erum búin að brjóta það traust. Fjármálaráðherra er búinn að brjóta það traust og það er ekki hægt að treysta honum til að fara í þá vinnu

Virðulegi forseti. Hér er talað um að við eigum að horfa á stóru myndina. Já, hvernig væri þá líka bara að horfa á hana alla? Hvers vegna eru bankarnir svona verðmætir í dag? Eigum við að kíkja á það? Eigum við að kíkja á nokkur dæmi um það sem gert var eftir hrun? Þá stóð ríkið fyrir stærsta kennitöluflakki sögunnar til að bjarga bjarga bönkunum. Það voru engar neikvæðar afleiðingar hrunsins í rauninni fyrir bankana, eða svo til engar. Málamyndarefsingar gagnvart nokkrum einstaklingum sem samt héldu öllu sem þeir áttu. Lánasöfnin voru svo færð yfir til nýju bankanna á 50% afslætti a.m.k. og við höfum heyrt dæmi um minna.

sem er væntanlega eitthvað sem tugþúsundir Íslendinga sem lentu illa í hruninu geta ekki kvittað upp á. Í öðru lagi var það auðvitað verðmætamatið sem kom fram hjá hv. þingmanni, að peningar séu það sem skipti ekki bara mestu máli heldur eiginlega öllu máli. Skítt með siðrofið eða traustið sem er hrunið. Hér hefur nefnilega grafist allalvarlega undan trausti landsmanna á stjórnvöldum og ég býst við að fyrsta skrefið í langri leið að endurreisa það traust sé að hæstv. fjármálaráðherra víki.

Það er svona eins og þegar við tökum okkar eigið fé og leggjum inn í okkar eigin banka, að það sé okkar eigin kostnaður. Þetta er auðvitað algerlega fráleitt og er ekki gert í öðrum tilgangi en að villa um fyrir almenningi.

Hér tala hæst þeir sem vildu gera ráðstafanir eftir bankahrunið sem hefðu skilið íslenska þjóð eftir í verulegum sárum, við værum skuldsett í dag upp fyrir haus og ættum erfitt með að vinna okkur út úr því, þ.e. fulltrúar þeirra flokka sem þá voru í ríkisstjórn.

upplýsti þingheim um að ekki aðeins hún heldur einnig hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og hæstv. forsætisráðherra hefðu öll haft efasemdir og áhyggjur af þeirri leið sem var farin með sölunni á Íslandsbanka. Nú standa eftir spurningar eins og þessar: Hvernig birtust þessar efasemdir og áhyggjur í framkvæmdinni, þeim ákvörðunum sem fjármála- og efnahagsráðherra tók og lögbundnu eftirliti hans með starfsemi Bankasýslunnar? Hvernig var þessum áhyggjum fylgt eftir? Þessu þurfum við að fá svör við á næstu dögum. Fjármálaráðherra hefur fullyrt í ræðustól að helstu annmarkarnir á söluferlinu hafi legið í skorti á gagnsæi og upplýsingagjöf og nú er kannski að renna upp fyrir okkur betur og betur

um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það er alveg augljóst mál. Ég spurði að því í gær. Það var engin greining sem fór fram á því hvort þessi aðferðafræði stæðist lög, íslensk lög, og það er alveg klárt mál að Bankasýsla ríkisins og fjármálaráðherra skilja ekki muninn á því þegar ríkissjóður, ríkisvald, er að selja hlut í banka og þegar einkaaðili er að gera það.

Það var gert í fyrsta útboði, það þyrfti ekki dreifða eignaraðild í þessu máli, alla vega ekki í þessum áfanga. Síðan segir: Tilboðsfyrirkomulag lágmarkar einnig áhættu ríkissjóðs og kostnað í tengslum við útboð. Og svo segir, virðulegur Með þessu fyrirkomulagi er mun líklegra að ríkissjóður afli hámarksverðs og takmarki áhættu vegna sölu. Þetta var það sem verið var að horfa til, hámarksverð, og það var búið að ná dreifðri eignaraðild.

Það hefur alveg komið fram. Og talandi um að axla ábyrgð: Auðvitað er það að axla ábyrgð að óska eftir rannsókn á þessu ferli og ég styð það.

ekki neitt. Af hverju ætti einhver að hafa áhyggjur af hlutum en svo bara: Æ, þegar allt kemur til alls þá skiptir það bara ekki máli? Við erum að tala um ráðherra sem hefur allt þetta vald, ekki bara einhvern þingmann eða einhvern úti í bæ heldur ráðherra sem ber ábyrgð á því að framfylgja skyldum sínum sem ráðherra og þar á meðal

fram á að hann stendur ekki undir þeirri ábyrgð sem því fylgir. Það raungerðist. Hæstv. fjármálaráðherra stendur ekki undir þessari ábyrgð og hann er gjörsamlega að firra sig allri ábyrgð.

Frú forseti. Hæstv. dómsmálaráðherra er verðugur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem umgengst ríkissjóð eins og um sé að ræða eign Sjálfstæðisflokksins sem þau mega sólunda að vild en ekki eign almennings eins og rétt er.

Tjón almennings felst í að klúðra þriðju stærstu einkavæðingu Íslandssögunnar. Tjón almennings felst í að selja á afslætti þegar umframeftirspurn er eftir hlutabréfum í bankanum, eftirspurn sem venjulega hækkar verð en ekki lækkar. Tjón felst í vantrausti almennings á ríkisstjórninni og er þetta alltumlykjandi, enn einu sinni, eins og alltaf er þegar Sjálfstæðisflokkurinn er í ríkisstjórn. Þá hrynur traustið af því að ráðherrar Sjálfstæðisflokksins kunna ekki að fara með vald sitt. (Forseti hringir.) Aftur og aftur

Forseti. Hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra kom hingað upp og talaði um að hinir ráðherrarnir hefðu líka áhyggjur. Hvernig geta ráðherra landsins tekið þá ákvörðun að selja bankana okkar með áhyggjur af því hvernig að því er staðið?

hvernig sé staðið að einhverju. Hann heldur sig ekki í fjarlægð eða bakkar frá fyrr en hann er búinn að tryggja að hann hafi ekki áhyggjurnar sem hann hafði. Mér kemur þetta fyrir sjónir sem þessi íslenska leið, þetta reddast bara. Þetta reddast

eins og siðferðisbrot sé ekkert tjón. Það er bara haldið áfram eins og menn hafi ekkert lært. Þegar þetta er viðhorfið og þetta er nálgunin þá kemur mér ekki á óvart að þessi bankasala hafi klúðrast svona stórkostlega, að það hafi verið gengið á traust almennings og inn í ákveðinn sáttmála við þjóðina, enda hefur ríkisstjórnin lýst vantrausti á sjálfa sig, hún hefur hætt við frekari sölu af því að hún gerir sér grein fyrir því að við getum ekki stigið frekari skref áður en við byggjum upp traust. Allt sem hefur verið sagt hér í dag af hálfu ráðherra ríkisstjórnarinnar undirstrikar þá kröfu okkar í stjórnarandstöðunni að við þurfum rannsóknarnefnd einmitt til að velta við öllum steinum. Það hefur verið upplýst hér í dag

er auðvitað töluverður munur á áhyggjum ráðherra sem situr í ráðherranefnd um efnahagsmál og endurskipulagningu fjármálakerfisins og er að einkavæða banka samanborið við áhyggjur okkar almennra þingmanna, bara svo því sé haldið til haga.

Frú forseti. Ég verð að taka undir það að mér finnst ekki, á ég að segja verðugt að bera það mál sem við ræðum hér saman við það ömurlega hrun sem við upplifðum á sínum tíma? Það var allt öðruvísi mál, miklu stærra mál en sannarlega alvarlegt. Traust skiptir máli og við glötuðum því sannarlega í hruninu. Það liggur alveg fyrir og við höfum farið vel yfir það hversu langan tíma það tók okkur, íslenska þjóð, að ná á þann stað sem við þó erum á núna sem er sem betur fer mun betri.

Ég vara ykkur, ágætu þingmenn — ég óska eftir því, frú forseti, að við reynum að stilla umræðunni hér í hóf og einbeitum okkur að því að komast til botns í málinu.

til að þyrla upp ryki og reyk, virðulegur forseti, í augu almennings og villa um fyrir almenningi. Í bankahruninu þegar alvöru erfiðar aðstæður komu í þessu samfélagi, þegar grunnur samfélagsins var við það að gefa sig, þá snerist málflutningur fólks úr þessum sama flokki um stjórnarskrá og Icesave-samninga og að ganga hér til samninga og afsala þjóðinni þessum eignum, sem þó náðist í síðar til að gera úr verðmæti, til Evrópubanka og skilja eftir okkur með skuldirnar. Eftir breytingarnar sem voru gerðar í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks m.a. þá hefur tekist vel til. Viðspyrnan er gríðarleg núna og ástand heimila, fyrirtækja og allra þrátt fyrir áföll hefur aldrei verið sterkara.

Ég tel mikilvægt að við fáum tækifæri til að spyrja formann Framsóknarflokksins mikilvægra spurninga og það verði gert á morgun. Ég vil líka vekja athygli á því að sá ráðherra Framsóknarflokksins sem var hér og átti að sitja fyrir svörum svaraði ekki einföldum spurningum, skýrum spurningum sem til hans var beint af hálfu ýmissa þingmanna. Ég beini þessu til hæstv. forseta. Enn og aftur vil ég undirstrika mikilvægi þess að við fáum rannsóknarnefnd í þetta mál.

þegar skandalar ríða yfir, að svara ekki fjölmiðlum, að mæta ekki í þing, að láta sig hverfa og reyna að bíða skandalinn þannig af sér. Það er hættulegt þegar ríkisstjórnin fremur svo marga skandala að þeir eru viðstöðulausir. Þess vegna höfum við ekki séð formann Framsóknarflokksins hér í húsi síðan hann gerði skandal á búnaðarþingi og nokkrir hafa orðið í millitíðinni. Þess vegna mætir menntamálaráðherra ekki fyrr en núna að svara fyrir ummæli sem féllu fyrir páska — eða svara, hún skilur nú eftir fleiri spurningar en svör í rauninni. Ég vil bara ítreka þá ósk sem hefur komið fram að áður en við förum í annað tveggja vikna hlé, sem ráðherrar geta notað til að fela sig fyrir skandölunum sínum, sínum, verði settur fundur með óundirbúnum fyrirspurnum þar sem formaður Framsóknarflokksins mætir þingheimi eins og maður.

Það sem ég vil koma inn á í þessari ræðu snýr að þeim mun sem verður á milli mismunandi flokka

Þessar reglur voru gefnar út 10. maí 2013 og hér segir í 15. gr. þessara reglna,

Aðstoð sú sem flóttafólkið á rétt á, sbr. þó önnur ákvæði þessa kafla, er: a. Fjárhagsaðstoð. b. Félagsleg ráðgjöf. c. Húsnæði, ásamt nauðsynlegu innbúi og síma. d. Menntun, einkum íslenskukennsla, móðurmálskennsla og samfélagsfræðsla. e. Leikskólakennsla. f. Tómstundastarf. g. Heilbrigðisþjónusta og tannlækningar. h. Þjónusta túlka. i. Aðstoð við atvinnuleit. j. Önnur nauðsynleg aðstoð.“ Tíu stafliðir.

og frá þeim tíma fellur hann væntanlega undir umsjón sveitarfélags, ef svo má segja, með sama hætti og aðrir sem hér búa. En spurningin stendur, og þess vegna hefði nú verið svo gott ef hæstv. ráðherra væri hér í námunda við salinn og kæmi mögulega í andsvar eða ræðu: Hvar er gert ráð fyrir þeim áhrifum sem verða af því að fá annars vegar, eins og segir í téðum reglum, þar sem rammað er inn að kvótaflóttamenn eigi rétt á sérstakri aðstoð að lágmarki eitt ár, og síðan þeir tíu stafliðir sem ég taldi hvar gert er ráð fyrir kostnaði við þá breytingu samanborið við þá stöðu sem nú er unnið samkvæmt? Þar sem segir: „Þjónusta fellur niður 14 dögum frá birtingu ákvörðunar um að veita einstaklingi vernd.“ Þarna fer þessi þáttur úr 14 dögum eftir að vernd er veitt í 12 mánuði hið minnsta, að lágmarki í eitt ár. Það að ekki sé lagt neitt mat á áhrifin sem af þessu hljótast er ekki forsvaranlegt og ég held að það sé nauðsynlegt að

að ég held að það sé ekki sanngjarnt að beina þessari spurningu til hv. þm. Jódísar Skúladóttur sem framsögumanns nefndarálits, af því um þetta er ekkert fjallað í nefndarálitinu, kannski skiljanlega vegna þess að fram hjá þessu er skautað í greinargerð frumvarpsins

Það hefur vakið nokkra furðu okkar sem höfum verið í umræðu um þetta mál hversu lítill áhugi er á því af hálfu stjórnarflokkanna sem þó standa fyrir þessu að verja málið og útskýra það. Þátttaka þeirra í umræðum er nánast engin þótt þetta sé mjög stórt stefnumarkandi mál, mál sem ég gef mér að alls staðar annars staðar á Norðurlöndunum myndi vekja mjög verulega athygli og miklar umræður. Ríkisstjórnin virðist reiða sig á það að þetta mál einfaldlega fara í gegn án þess að þurfa að útskýra hvað hún er að gera með þessu. Orðaskipti hér fyrr í dag undir liðnum óundirbúinn fyrirspurnatími kannski skýra þetta að einhverju leyti. Kannski þarf þetta ekki að koma okkur að öllu leyti á óvart því þetta er ríkisstjórn sem var stofnuð sem kerfisstjórn, stofnuð um eitthvað allt annað en pólitík. Þannig fáum við að heyra það núna í öðru stóru máli sem hefur verið til umræðu, einkavæðing Íslandsbanka,

þegar áhrifin af þessu byrja að koma í ljós og hinn raunverulegi kostnaður birtist, munu þá ráðherrar, krafðir svara, koma hér upp og segja að þeir hafi varað við þessu, reyndar bara á lokuðum fundum,

stjórnarliðsins sér ekki til að koma hér upp og verja þetta mál. Þegar umræðu lauk í gær var ég byrjaður að fara yfir umfang þessa stóra viðfangsefnis sem er flóttamannavandinn, fjölgun hælisleitenda í heiminum og það er gríðarlega stórt viðfangsefni. Ég er ekki frá því að það sé stærsta viðfangsefni samtímans. Það hlýtur þá að kalla á að við greinum stöðuna, metum hvernig hún raunverulega er til að geta fundið lausnir sem virka. Ég var kominn af stað með það að fara yfir umfangið og hafði m.a. nefnt þá staðreynd

þjóðartekjur á mann eru komnar í 7.500 dollara á ári. En þá hættir ekki aukningin, þá bara fyrst dregur úr henni. úr henni. Það sem stundum er sagt og ég skal viðurkenna að ég hef stundum nefnt þetta sjálfur, að við þurfum að bregðast við flóttamannavandanum með auknum stuðningi við löndin. Það mun ekki draga úr fjölda flóttamanna og hælisleitenda, það mun auka hann. Engu að síður ítreka ég að ég er eindregið þeirrar skoðunar að Vesturlönd eigi með öllum tiltækum ráðum að stuðla að vexti og aukinni velmegun í þróunarlöndunum.

sem vonandi munu ná að bæta velmegun en reyndar um leið fjölda fólks sem myndi leita annað. Ég vék að stærð þessara landa og þróun mannfjöldans sem er að einhverju leyti fyrirsjáanleg. (Forseti

fyrir eru sett fram ýmis markmið og leiðir að því að auka réttindi Fjölmenningarseturs til að vinna með persónuupplýsingar að leita leiða til að tengja betur þá einstaklinga sem koma til landsins og öðlast vernd við sveitarfélögin eða eftir því sem hentar heilbrigðisþjónustu eða annarri ráðgjöf. Það er í sjálfu sér allt gott og blessað. En það sem mér þykir blasa við er að þeim markmiðum er öllum hægt að ná án þess að veita

Það er hreinlega alveg ótrúlegt að ekki hafi verið lagt neitt mat á þann kostnað sem þessu fylgir. Ég fór í fyrri ræðu minni yfir samanburðinn bara gagnvart vinnuskjali og vinnureglum um hvernig tekið er á móti kvótaflóttamönnum í dag og reglugerðinni eins og hún stendur varðandi það hver áhrifin eru af því að öðlast vernd. Þarna er grundvallarmunur á. Ef það er pólitískur vilji til þess að jafna þetta þá nær það fram að ganga en það er nauðsynlegt fyrir okkur þingmenn að hafa eitthvert mat á því hver áhrifin eru,

Það er ekki boðlegt að setja okkur þingmenn í þá stöðu að taka afstöðu til máls eins og þessa þar sem ráðherrann fer bæði í texta frumvarps og greinargerðar og í ræðum sínum og andsvörum eins og köttur í kringum heitan graut

Hitt er síðan algerlega látið liggja eftir, þ.e. afleiddu áhrifin af þessu, reynist áhyggjur mínar og okkar í Miðflokknum á rökum reistar og þessi breyting

sem leggist þannig þungt á kerfið að erfiðara verði um vik að aðstoða þá með góðum hætti og styðja við aðlögun að íslensku samfélagi sem við ráðum við að taka á móti. Ég hef talað fyrir því, bara svo ég haldi því aftur til haga, að við eigum að gera vel í þessum málum við eigum að taka vel á móti þeim sem við tökum á móti. En við eigum ekki að færast of mikið í fang því það mun ekki bara hafa neikvæð áhrif gagnvart þeim sem hingað koma og vilja og þurfa að aðlagast íslensku samfélagi ýmissa hluta vegna heldur mun það líka hafa neikvæð áhrif bara á umræðuna í samfélaginu. Ég held að það sé til mikils vinnandi að forða þeirri þróun og þeirri stöðu.

og áætla síðan út frá fjölda umsókna og hvernig þessi mál liggja og hins vegar þeirra afleiddu áhrifa sem þetta kann að hafa á fjölda umsókna.

en ég ætla að standast þá freistingu í bili. Ef til vill gefst tækifæri til þess síðar í dag að bregðast við ýmsum þeim atriðum sem hv. þm. Bergþór Ólason hefur nefnt vegna þess að ég er hér að fara yfir ákveðið samhengi, ákveðna heildarmynd í þessum málaflokki. En þrátt fyrir það, forseti, get ég ekki látið hjá líða að benda á hversu merkilegt það er að þetta mál sé hér nú til umræðu í ljósi pólitíska samhengisins. Hér við upphaf þingfundar fór fram nokkur umræða um dagskrá þingsins og einkum það að mál frá hæstv. dómsmálaráðherra, svokallað útlendingamál, væri yfir höfuð komið á dagskrá. Það er nýbúið að bæta því aftast á dagskrána, langt fyrir neðan allt sem getur talist raunhæft að komist til umræðu í dag eða næstu daga. En hvernig stendur á því að þetta mál

Og ekki bara það heldur erum við hér í 2. umr. Við erum í meginumræðunni um þetta stóra mál, þessa grundvallarstefnubreytingu í málefnum hælisleitenda.

Hvernig stendur á því að Sjálfstæðisflokkurinn, stærsti flokkurinn í ríkisstjórninni, lætur bjóða sér að setja áherslumál Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs og hugsanlega Framsóknarmanna, að því marki sem þeir hafa yfir höfuð hugmynd um hvað verið er að leggja til hérna,

Sýnir það ekki hversu veikt Sjálfstæðisflokkurinn telur sig standa í þessu stjórnarsamstarfi að hann þurfi að láta sig hafa allar þær trakteringar sem aðrir flokkar í stjórninni bjóða honum upp á? Mér fannst alla vega svör hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma í dag

um það sama, að Sjálfstæðisflokkurinn er fyrst og fremst að reyna að halda sjó í þessu stjórnarsamstarfi og heldur áfram að samþykkja eitt og annað sem getur orðið til verulegra vandræða og þar með talið stefnumarkandi hluti á sviði þessa stóra málaflokks, þessa risastóra málaflokks sem gengur ekki aðeins gegn stefnu systurflokka Sjálfstæðisflokksins annars staðar á Norðurlöndunum heldur gengur þvert á stefnu danskra sósíaldemókrata. En allt þetta gleypir Sjálfstæðisflokkurinn til þess eins að halda sjó að því er virðist. En það þarf að skoða þetta mál í þessu samhengi og við þurfum að gera ráð fyrir því að þegar raunveruleg áhrif þess koma í ljós, verði þetta samþykkt, þá muni einhverjir halda því fram að þeir hafi annaðhvort ekki verið upplýstir um raunveruleg áhrif málsins eða haft af því áhyggjur, rétt eins og Íslandsbankamálinu, og kannski varað við en bara ekki talað mikið um það opinberlega, ekki bókað neitt um það, en þeir hafi haft áhyggjur. Ég ætla að spá því að við munum heyra einhverjar slíkar yfirlýsingar verði þetta samþykkt og

hvort sem það kemur hingað til lands á eigin vegum, í boði stjórnvalda eða í gegnum fjölskyldusameiningu.“ Þann 1. febrúar síðastliðinn spurði ég hæstv. ráðherra í andsvari, aftur með leyfi forseta: „Að þessu frumvarpi samþykktu, eins og það liggur fyrir, eru þá réttindi einstaklinga með vernd í öllu þau sömu og réttindi einstaklinga sem koma hingað undir kvótaflóttamannakerfinu?“

Ókei, þetta gæti ekki verið mikið skýrara en þetta og ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að vera svo afdráttarlaus í svörunum. Þá stendur eftir spurningin: Hvers vegna er í mati á áhrifum í greinargerð með frumvarpinu í engu lagt mat á þann kostnað sem af því hlýst að hverfa frá því fyrirkomulagi

eins og staðan er núna. Það eru stórir hópar sem færu undir þennan hatt framfærslu sem snýr að kvótaflóttamannakerfinu. Þetta er hægt að reikna nokkurn veginn upp á punkt. En það er ekki gert heldur er hér í einhverri sýndarmennsku haldið fram að kostnaður vegna málsins í heild verði árlega um 40 milljónir og sá kostnaður felst bara í þremur stöðugildum hjá Fjölmenningarsetri og því að kaupa skrifborð og stóla. Þetta er ekki boðlegt og ég eiginlega skil ekki í í hæstv. fjármálaráðherra Bjarna Benediktssyni, sem ég hef nú þá trú að vilji fara vel með opinbert fé og veit að hann vill það, að ekki hafi verið gerðar athugasemdir af honum sjálfum eða ráðuneyti hans við þetta frumvarp því að það er tvíþættur kostnaður sem er skautað fram hjá. Það er greindur kostnaður sem skiptir sáralitlu máli í heildarmyndinni. Það er algjörlega skautað fram hjá beinum áhrifum af þessum auknu réttindum.

Mér þykir hreinlega hálfóþægilegt að hugsa til þess í ljósi þess að það er verið að leggja málið fram í þriðja skipti og þessi gagnrýni hefur komið fram áður að fjármálaráðuneytið láti reka á reiðanum með þessum hætti hvað kostnaðarmat málsins varðar. Ég ítreka það sem ég hef ég sagt áður: Þetta er ekki boðleg staða fyrir okkur þingmenn að vera í. í. Það er alveg sama hvorum megin hryggjar gagnvart málinu þingmenn standa, báðir hóparnir, ef það eru hópar, allir sem koma að samþykkt eða höfnun eða synjun þessa máls þurfa að taka ákvörðun út frá réttum forsendum. Hér

Frú forseti. Ég var byrjaður að ræða umfang þessa viðfangsefnis og geri það m.a. í framhaldi af yfirlýsingu nokkurra hv. þingmanna, einkum Pírata, um að við getum ekki haft neinar takmarkanir á því hverjum er tekið á móti hér. En fyrir 350.000 manna þjóð, þjóð, vel stæða þjóð í gjöfulu landi, hljótum við að setja hlutina í samhengi til að átta okkur á því hvað er í vændum ætli menn ekki hafa neinar takmarkanir hér á meðan verið er að auka takmarkanir á öðrum Norðurlöndum og víðar á Vesturlöndum. Ég var búinn að benda á það að fjöldi þess fólks sem yfirgefur þróunarlönd eykst með aukinni velmegun í þessum löndum, hann minnkar ekki, hann eykst.

Ef við lítum svo á að allir sem vilja bæta kjör sín — og ég ítreka mikinn skilning á því að fólk í fátækari löndum vilji neyta allra tækifæra til að bæta kjör sín og sinna. Í einu þessara Afríkulanda sem einna flestir hælisleitendur hafa komið frá til Evrópu á undanförnum árum, Nígeríu, búa nú um 200 milljónir. Árið 2045, og það er styttra í það en margir kannski halda, tíminn er fljótur að líða, eftir 23 ár

þeir eru núna 40 milljónir en verða komnir yfir 100 milljónir eftir 30 ár. Í lok þessarar aldar verða 14 af 25 fjölmennustu borgum í heimi í Afríku. Engin Evrópuborg verður á lista yfir 25 fjölmennustu borgir í heimi. Svo var ég búinn að koma stuttlega inn á, svona til samanburðar við þetta allt saman, landið Níger sem liggur norður af Nígeríu. Það er fátækasta land í heimi,

Hvers vegna er það? Meginmiðstöð þeirra sem standa í fólksflutningum víða að úr álfunni er í Níger, í borginni Agadez. Hvers vegna fara íbúar þessa ríkis þá ekki sjálfir til Evrópu? Það er vegna þess að þeir eru fátækir, vegna þess að landið er hið fátækasta í heimi. Það kemur heim og saman við það sem ég var að nefna hérna áðan; fólksflóttinn eykst

og Vesturlöndin, mörg hver, leggja mikla áherslu á uppbyggingu þar, reyndar einkum á sviði auðlindavinnslu, Kínverjar kannski ekki hvað síst. Svoleiðis að það má gera ráð fyrir þessu tvennu samhliða, mjög verulegri fólksfjölgun og auknum hagvexti, auknum tækifærum til þess að ferðast og flytja sig. Hvernig er

til að landið verði ekki áfangastaður slíkra hópa.

Ásmundur Einar Daðason, setti inn til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda síðastliðið vor. Úrvinnslu þeirra umsagna lauk í september 2021. 2021. Til að ramma inn hversu augljós skilningur þess ráðherra á þeim tíma og augljóslega þess sem fer með málaflokkinn núna er á því að verið sé að stækka þann hóp sem nýtur fullra þjónustu á grundvelli kvótaflóttamannakerfisins

„Nokkur munur hefur verið á þjónustu við þessa tvo hópa en í megindráttum felst sá munur í því að ríkissjóður greiðir starfsmannakostnað sveitarfélaga vegna þjónustu við kvótaflóttafólk á fyrsta árinu en ekki vegna þeirra sem koma á eigin vegum, og sveitarfélög útvega leiguhúsnæði þegar um ræðir kvótaflóttafólk en aðrir kvótaflóttafólk en aðrir þurfa að finna sér húsnæði sjálfir. Unnið hefur verið að því að jafna og samræma þjónustuna við allt flóttafólk og er nú verið að hefja innleiðingu á reynsluverkefni til 12 mánaða um samræmda móttöku flóttafólks hjá áhugasömum sveitarfélögum.“ Þetta er skrifað vorið 2021. Samráði vegna þessa plaggs lauk einhvern tímann í september 2021.

hvort það sé nokkuð hægt að skilja þessa áætlun stjórnvalda öðruvísi en svo að það verði töluvert mikil réttindaaukning hjá þeim hópum sem verða felldir undir kvótaflóttamannakerfið.

eins og staðan er núna. Þar segir í 23. gr. undir yfirskriftinni Þjónusta við umsækjendur um alþjóðlega vernd, með leyfi forseta: „Þjónusta fellur niður 14 dögum frá birtingu ákvörðunar um að veita einstaklingi vernd

að frá þessari stöðu, að þjónusta falli niður 14 dögum frá birtingu ákvörðunar um að veita einstaklingum vernd, verði farið til þess horfs að allt flóttafólk sem hefur öðlast vernd eigi rétt á sérstakri aðstoð að lágmarki í eitt ár frá komu þess til landsins.

Fyrir utan bara núverandi stöðu, hvaða áhrif þetta hefði á húsnæðismarkað þar sem staðan er mjög snúin, hvort í einhverju hafi verið hugsað fyrir mögulegum lausnum í þeim efnum.